Добро утро, уважаеми колеги! Моля да заемете местата си.

Съобщение: На основание чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви представям следното Решение: „С Протокол от заседание на Парламентарната група на Обединени патриоти, състояло се на 6 юни 2017 г., се взе решение за промяна в ръководството на парламентарната група. За председател е избран Волен Николов Сидеров, за заместник-председател Валентин Кирилов Касабов и Искрен Василев Веселинов. Секретари са Юлиан Кръстев Ангелов, Борис Янков Ячев и Десислав Славов Чуколов.“ Още едно съобщение: На 7 юни 2017 г. в Народното събрание е постъпило искане от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров, вх. № 727-00-6, за даване на разрешение за възбуждане (продължаване) на наказателно преследване срещу народния представител Димитър Иванов Аврамов, С-12 от 2017 г. по описа на Софийски градски съд, Наказателно отделение, 19-ти състав, образувано по внесен обвинителен акт от Софийска градска прокуратура по преписка 4-11-88 от 2012 г. по описа на Софийска градска прокуратура за престъпление по чл. 304б, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс. С писмо от 7 юни 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народния представител за постъпилото искане и възможността да се запознае с него и приложените материали.

Доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. С доклада ще Ви запознае председателят на Комисията, народният представител Красимир Велчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете процедура по чл. 49, ал. 2 – за допуск на лица в залата. Става дума за омбудсмана на България госпожа Мая Манолова, заместник-омбудсмана госпожа Диана Ковачева и главен експерт „Връзки с обществеността“ госпожа Христина Рангелова. Гласуваме предложението, направено от народния представител Красимир Велчев.

внесен от Омбудсмана на Република България на 5 май 2017 г. На редовно заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, проведено на 25 май 2017 г., 2017 г., бе обсъден Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 5 май 2017 г. На заседанието присъстваха госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, госпожа Полина Стоянова – началник кабинет, и госпожа Емилия Караабова – директор на дирекция „Връзки с обществеността“ в институцията. Докладът за дейността на омбудсмана през 2016 г. бе представен от омбудсмана – госпожа Мая Манолова. Тя подчерта, че за институцията на омбудсмана изминалата 2016 г. е била година на действието. Такива са били и очакванията на гражданите за практически действия, за конкретна намеса и решаване на техните проблеми. И това е най-значимата победа на институцията – да покаже, че работи ефективно. Сред по-големите кампании, проведени от омбудсмана и които се отнасят до защита на правата на много граждани, е тази, с която потребителските спорове са изключени от обсега на арбитражните съдилища. По този начин приключва паралелната съдебна система, при която потърпевши са били стотици хиляди граждани. Втора кауза, която е завършила успешно, е кампанията за отпадане на ДДС върху дарените храни. Важна стъпка, с която се създава механизъм, чрез който излишните храни достигат до хората, нуждаещи се от тях. Това е от значение както за производителите, за хранителния бранш, така и за обществото, защото се учим да бъдем по-толерантни и съпричастни. битката срещу монополите, конкретно срещу топлофикационните дружества, не е отбелязан сериозен напредък, но намаляването на размера на юрисконсултските възнаграждения с шест пъти е крачка в правилната посока. Основен приоритет за 2016 г. е и проведената кампания „В нашите ръце“, посветена на правата на децата. Според вносителя доказателство за повишеното доверие към институцията е и рекордният брой жалби и сигнали, които са постъпили през изминалата година 10 640. Гражданите, консултирани в приемната на институцията са 17 362, като общо получилите непосредствено съдействие от омбудсмана са 27 037, което е с 12 000 повече от предходната година. Както всяка година, най-голям е броят на жалбите от потребителите на обществени услуги – 3138, които са нараснали с над два пъти в сравнение с 2015 г. Отново на първо място сред тях са жалбите и сигналите срещу топлофикационните дружества – 886, следвани от мобилните оператори – 531, електроснабдяване – 503, ВиК услуги – 422, банки и финансови институции – 322 жалби. Госпожа Манолова посочи и другите жалби, увеличени с над 100% тези относно нарушени социално-икономически права, нарушено право на собственост, нарушаване на основни права и свободи и лошо административно обслужване. изпълнение на ангажимента, който е поела пред Комисията по вероизповеданията и правата на човека при избирането ѝ за омбудсман, тя е изнесла работата на институцията на терен, като 50 са населените места в страната, в които се е срещнала с гражданите, 27 са изнесените приемни, така че да бъде осигурен пряк и непосредствен достъп до екипа, организирани са и тематични приемни. Проведени са 18 кръгли маси и обществени дискусии. В резултат на дейността си конкретни проблеми омбудсманът е упражнил правото си на косвена законодателна инициатива – внесени са 11 законопроекта и 4 искания до Конституционния съд. Госпожа Манолова отбеляза като положителна тенденция доброто сътрудничество и взаимодействие с Народното събрание, институциите и администрацията – на централно и местно ниво, благодарение на което са решени много проблеми. През изминалата година всяка втора препоръка, отправена от нея, е била изпълнена независимо коя е институцията, към която е адресирана. Годишният доклад на омбудсмана за 2016 г. включва за първи път отделна част, която се отнася до наблюдението, осъществявано върху прилагането на конвенции, свързани със защита на права на човека, по които Република България е страна. В хода на дискусията народните представители Красимир Велчев, Павел Шопов, Джейхан Ибрямов и Васил Антонов изразиха мнения по доклада и зададоха въпроси към госпожа Мая Манолова. Въпросите бяха свързани с увеличаването на броя на жалбите и сигналите, с дейността на контролните органи по отношение на електроразпределителните дружества, със статута на институцията и предстоящите законодателни инициативи. Госпожа Мая Манолова отговори подробно на всеки зададен към нея въпрос. Председателят на комисията подчерта, че Комисията ще окаже необходимото съдействие на омбудсмана, за да бъдат справедливо решени проблемите на българските граждани.

Следва Доклад на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Господин Кутев, заповядайте.

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на свое редовно заседание, проведено на 1 юни 2017 г., разгледа и обсъди Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от омбудсмана на Република България на 5 май 2017 г. На заседанието на Комисията докладът бе представен от госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България. В изпълнение на чл. 22, ал.1 и 4 от Закона за омбудсмана, докладът за дейността е внесен в Народното събрание. Като вносител, омбудсманът представи в резюме доклада за извършеното през 2016 г. През 2016 г. 27 037 граждани са потърсили помощ от омбудсмана, което е 73,49% повече спрямо 2015 г., 10 640 са подадените жалби и сигнали. Приключени са 9675 проверки по жалби и сигнали на гражданите през 2016 г., като от тях 7448 са допустими, по които са дадени препоръки и становища. В съответните глави от доклада са посочени конкретни действия на омбудсмана за защита на правата на гражданите по сектори. За една година през приемната на националния обществен защитник са преминали 17 362 души. Основен приоритет на Националния омбудсман за 2016 г. е – правата на децата. Стремежът е да се повиши чувствителността към правата на детето, изискванията да се създават политики и нормативни промени след оценка на въздействието им върху детето и семейството, както и да бъдат основани на доказани добри практики. Работата през 2016 г. е била особено активна в областта на мониторинга, работата по жалби и сигнали на граждани, застъпнически действия за популяризиране и защита на детските права. Като независим орган за мониторинг по правата на детето, омбудсманът намира за важно да открои силните страни и предизвикателствата в областта на детските права и политики: - воля и готовност на институциите и неправителствените организации да работят за повишаване на благосъстоянието на децата; успешна реализация на първия етап от процеса на деинституционализация на грижите за деца и закриване на институциите за деца с увреждания; - разгръщане на широк спектър от социални услуги за деца и семейства. С висок интензитет се характеризират жалбите за деца с увреждания, като повечето от тях следват промени в законодателството и негативното въздействие, което тези промени оказват върху правата на децата. Най-често жалбите и сигналите са подадени от родители и близки на детето, следват неправителствените организации, като Националната мрежа за децата, която винаги адресира своите позиции и становища до омбудсмана. Огромна част от работата през миналата година е насочена към защита на правата на потребителите на обществени услуги, тоест това са действията по защита правата на гражданите от монополните дружества. През миналата година и през тази най-голям е броят на жалбите на граждани срещу топлофикационните дружества, в частност Софийска топлофикация, като проблемите се прехвърлят през всяка следваща година. По отношение на другия огромен брой от жалби срещу енергоразпределителните дружества, основният проблем е – корекция на електрическата енергия за минал период, без доказана вина на потребителя. Не малко са и жалбите срещу мобилни оператори по отношение участие в игри и викторини без изрично съгласие на клиента. Важна тема в работата на омбудсмана е защита на една от най- уязвимите групи в обществото ни – хората с увреждания, които се нуждаят най-много от подкрепа при реализирането на техните права. В активния процес за намиране на по-добри и ефективни решения, през 2016 г. омбудсманът е изпратил десетки препоръки до държавната администрация, има внесени няколко предложения за законодателни промени, организирани са редица срещи и публични дискусии за правата на хората с увреждания. Защитата на правата на гражданите в здравеопазването е един от основните приоритети в работата на институцията през изминалата година. Анализът на проблемите показва, че няма обективни данни, които да сочат, че достъпът на пациентите до своевременна и качествена медицинска помощ се е подобрил в резултат на предприетите през годината промени. В края на 2015 г. омбудсманът създава Консултативен съвет към институцията, в който са поканени безспорни юристи и чиято експертиза подпомага омбудсмана при упражняване на неговите правомощия за защита правата на българските граждани. Въз основа на експертните анализи на Съвета, омбудсманът е сезирал Конституционния съд с искания за противоконституционност на разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове, текстове от Гражданско процесуалния кодекс, ДОПК и Изборния кодекс. След многобройни жалби на граждани, отбелязването на проблема в годишните доклади на омбудсмана и търсене на различни пътища за разрешаването му, през 2016 г. институцията отчита сериозно увеличаване на жалбите срещу действията на държавните и частните съдебни изпълнители. За поредна година жалбоподателите търсят съдействието от омбудсмана във връзка с налагани от съдебните изпълнители запори върху банкови сметки, по които се превежда несеквестируем доход, прекомерност на начислените такси и разноски и други. Годишният доклад на омбудсмана за 2016 г. включва за първи път отделна част, която се отнася до наблюдението, осъществявано върху прилагането на конвенции, свързани със защита на правата на човека, по които Република Европейската конвенция за защита направата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, Конвенцията за защита на правата на детето на ООН, Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, Конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) на Съвета на Европа. В хода на дискусията се изказаха народните представители Снежана Дукова, Крум Зарков, Велислава Кръстева и Милена Дамянова, които като цяло подкрепиха представения доклад и изразиха мнения, че институцията се ползва с доверието на българските граждани. Категорично бе заявено, че съвместната работа на Комисията и институцията на омбудсмана е много важна и полезна за решаването на проблемите на хората. Изказано бе задоволство, че основен приоритет в доклада са проблемите на децата. Бяха зададени редица въпроси, на които госпожа Манолова даде изчерпателни отговори. Въз основа на представения Доклад и след последвалото гласуване, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“,

началник на отдел, и експерти от администрацията на омбудсмана, представители на неправителствени организации. Докладът беше представен от госпожа Манолова. Тя започна отчитане на дейността си с представяне на приоритетите, които омбудсманът и неговата администрация са имали през 2016 г., а именно защита на правата на децата, защита на правата на гражданите от злоупотребите на монополите, защита на правата на гражданите, които са в риск от социално изключване. Госпожа Манолова представи изчерпателно всички кампании, които са били организирани и проведени през изминалата година. „Великден за всеки“ – „Дари празник за баба и дядо“ е кампанията, чиято цел е свързана с възможността повече възрастни хора да посрещнат достойно един от най-големите християнски празници. Ваучери за храна на обща стойност 11 000 лв., останали непотърсени след кампанията „Великден за всеки“, са били дарени от омбудсмана на пострадалите жители от село Хитрино. Омбудсманът Мая Манолова и представители на браншовите организации от хранителната промишленост и хранителните вериги, Българската агенция по безопасност на храните, Българската хранителна банка и Българският Червен кръст са организирали и реализирали нова съвместна кампания под наслов „Великден – Всеки ден“. Нейната цел е била да отпадне 20-процентният данък добавена стойност върху дарената храна. В рамките на тази кампания омбудсманът е предложил изменение в нормативните актове, с които да се премахне ДДС върху дарените храни, и е настоял пред отговорните институции параметрите в тази промяна да бъдат заложени още в Бюджет 2017 г. Следващата кампания е „Не хаби – дари!“, която е насочена към всички български граждани и е срещу разхищението на храни. Инициативата е включила и благотворителен Коледен базар и е била подкрепена от Българския Червен кръст, Българската хранителна банка, Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите и много други организации. По повод Световния ден на детето и годишнината от подписването на Конвенцията за правата на детето на ООН, омбудсманът е организирал Национална седмица в подкрепа правата на детето. Целта на инициативата е била да се насочи вниманието на институциите и обществеността към проблемите на децата в България и за гарантиране и защита на техните права, някои от които често остават скрити или подценени. На 17 ноември омбудсманът е внесъл в Народното събрание специален доклад „Състоянието на правата на непридружените деца-бежанци, търсещи или получили закрила“. В рамките на националната кампания омбудсманът организира обществена дискусия на тема „Достъпът на децата с увреждания до правата им реални проблеми и възможни решения“. Фокусът на дискусията е бил върху проблемите с ограничения достъп на децата с увреждания до адекватна и достъпна асистентска подкрепа; проблемите с помощните средства и медицинските изделия; липсата на подходяща социално-икономическа закрила и предложенията за преодоляване на предизвикателствата, както и върху нефункциониращите все още регистри за статистическа информация, свързана с децата с увреждания. Следващият акцент при представянето на отчета госпожа Манолова постави върху работата й с гражданите. Тя информира народните представители, че през годината 27 27 037 граждани са потърсили помощта на омбудсмана; 17 362 граждани са приети и консултирани в приемната на омбудсмана. Изхождайки от предмета на дейност на дейност на Комисията по труда, социалната и демографската политика обстойно бяха представени констатациите и препоръките, свързани със защита на социалните права на гражданите, разписани в доклада под заглавието „За социалните права на гражданите“. Според Доклада на омбудсмана през 2016 г. се запазва тенденцията за непрекъснато увеличаване на жалбите и сигналите, особено на колективните, свързани със застрашени или нарушени социални права. Налице е повишена чувствителност към тяхното зачитане и възможност за упражняване. Постъпилите жалби и сигнали са 1429, което е с 88% повече от тези през 2015 г. и представляват близо 14% от общия брой, отправени към институцията на омбудсмана жалби. Най-голям ръст спрямо предишната година имат исканията за съдействие по въпроси за право на социална помощ, помощ за жилище и право на пенсия, породени от липса на достатъчен собствен доход и очаквана социална подкрепа. Гражданите изразяват недоволство от действията или бездействията на администрации, несъгласие със съдебни решения и с установеното от нормативната уредба, като отправят предложения за нейната промяна. Трудови права и заетост. Упражняването на права, свързани с престиране на труд и свързаните с това въпроси, продължи да е обект на значителна част от жалбите и сигналите през 2016 г. По отношение на трудовите възнаграждения и обезщетенията, данните в Доклада показват, че в повечето случаи размерите на трудовите възнаграждения не могат да гарантират достоен живот на гражданите. Често те са близки до установения за страната размер на минималната заплата. При проверките става ясно, че има случаи на доплащане под формата на месечни „бонуси”. Преобладаваща част от жалбите и сигналите са за неизплатени от работодатели – търговски дружества, основни и допълнителни трудови възнаграждения. Не се изплащат и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, неотработено предизвестие за първия месец от оставането без работа. Притеснително е, че месеци наред, въпреки забавата на изплащането на възнагражденията или изобщо неизплащането им, гражданите са работили с надежда за тяхното изплащане, без работодателите им да предприемат действия за изпълнение на уговореното с трудовите договори плащане. Социално осигуряване и обезщетения. Жалбите на гражданите, свързани със социалното осигуряване, се отнасят предимно до проблеми: възникнали при възстановяване, спиране или прекратяване на парични обезщетения за бременност и раждане и/или отглеждане на малко дете, както и за безработица. Гражданите са възпрепятствани да получават обезщетения за временна неработоспособност и за майчинство, когато не може да бъде открит работодателят/негов надлежно упълномощен представител, както и при липса на финансово-счетоводна документация на работодателя, особено след смяна на собствеността на търговско дружество с големи парични задължения. При подобни обстоятелства, както и при недекларирана от осигурителя дължимост на осигурителни вноски, гражданите не могат да упражнят свои осигурителни права. Като отделен проблем се очертава ниският размер на обезщетението за гледане на дете до 2-годишна възраст. Право на социално подпомагане и социални услуги. Както и през предишни години, гражданите търсят съдействие за предоставяне на социална помощ, отмяна на заповеди за откази за предоставяне на социална помощ, промяна на нормативната уредба, съвет. Споделят, че помощи се предоставят на хора или семейства, които според стандарта им на живот всъщност разполагат с достатъчно доходи. През зимния сезон традиционно се наблюдава увеличаване на жалбите с искане за отпускане на целева помощ за отопление или срещу откази за предоставяне на такава помощ. Право на пенсия. Жалбите и сигналите, отнасящи се до правото на пенсии на българските граждани, и проблемите, с които са се сблъсквали в тази насока, са 475. Проблемите са свързани най-вече с ниския размер на получаваните пенсии. Наред с това има жалби, отнасящи се до: откази за отпускане на пенсия или коригиране на нейния размер; получаване на наследствена пенсия от дете на починал родител, който поради възрастта или заетостта си като студент във висше учебно заведение не е имал възможност да придобие изисквания от Кодекса за социално осигуряване осигурителен стаж; неравностойното третиране на лицата, които биха искали да се възползват от предоставената от закона възможност за ранно пенсиониране до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО; липса на законова възможност за признаване за осигурителен стаж при пенсиониране на времето, през което дете полага грижи за родител (осиновител) с трайно намалена работоспособност над 90% и нуждаещ се от чужда помощ, в случай че детето не е осигурено. защита на пенсионните права на гражданите омбудсманът препоръчва: - да бъде намерена възможност за получаването на наследствена пенсия от дете на починал родител, който поради възрастта или заетостта си като студент във висше учебно заведение не е имал възможност да придобие изисквания от КСО осигурителен стаж; - да бъдат разгледани всички възможности за осъвременяване на Гарантирания годишен минимален доход за страната, който към момента е 780 лв. и не е променян от 2009 г.; да бъде обсъдена промяна в КСО, която да даде възможност на гражданите за равностойно третиране. В проведената дискусия взеха участие народните представители Милко Недялков, Михаил Христов и Хасан Адемов. Те изразиха задоволството си от представения доклад и поздравиха омбудсмана за добре свършената работа през годината. Бяха зададени въпроси най-вече по отношение констатациите и дейностите, свързани с правата на хората с увреждания. Бяха направени и препоръки към госпожа Манолова да отстоява и защитава правата правата на българските граждани още по-настоятелно, макар че това понякога да е свързано с непопулярни решения и мерки, за които народните представители си дават ясна сметка. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване

Благодаря

На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2017 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.,

На заседанието присъстваха госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, Полина Стоянова – началник кабинет на омбудсмана, Емилия Караабова – директор „Връзки с обществеността и протокол“, Нуртен Патраклъ – главен експерт в отдел „Права на децата, хората с увреждания и дискриминация“, Атанаска Мутафчиева – главен експерт, отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“. От името на вносителя Докладът в частта, в която влиза в компетенциите на Комисията – „Правата на децата и младежта“, бе представен от госпожа Мая Манолова. В своето изложение омбудсманът отбеляза, че дейността на институцията за 2016 г. по отношение на правата на децата е определена като година на активна комуникация и действия за утвърждаване и закрила на правата на децата. Вносителят посочва, че в резултат на дейността си институцията е успяла да дефинира проблеми и предизвикателства, както и силните страни, и да реши редица конкретни проблеми, за които е била сезирана. По отношение констатациите за силните страни, на първо място трябва да се отбележи успешната реализация и приключването на деинституционализацията, на второ място – разгръщането, включително и с участието на българските общини, на един много широк спектър от социални услуги за деца и семейства, и на трето място – волята и готовността на институциите и на неправителствения сектор да работят активно за защита правата на децата и за повишаване на тяхното благосъстояние. От общият преглед на жалбите и сигналите, свързани с правата на децата, е видно, че в сравнение с миналата година броят им се е увеличил близо три пъти. От Доклада става ясно, че бележат натрупване жалбите от родители за насилие над децата им в детски градини и училища, използване на методи и подходи на работа, които унижават детето и накърняват неговото достойнство. При системната си работа по такива жалби омбудсманът констатира, че липсва ефективен механизъм за установяване и доказване на случаи на насилие, особено в детските ясли и градини. Нарастват и жалбите за нарушения, свързани с упражняване на родителските права, както и на правото на детето да поддържа контакт с двамата си родители, което дава знак, че системата за закрила не може да дефинира какви конкретни действия да предприеме и как да привлече родителите за сътрудничество и разрешаване на проблемите. Омбудсманът препоръчва промени в Семейния кодекс с конкретна уредба за родителската отговорност след раздялата на родителите, както и родителските права да бъдат предоставяни за съвместно упражняване след развод, заедно със заложени санкции за родители, които системно нарушават предписания на органите за закрила на детето и съдебни решения. Сериозен ръст имат и жалбите, при които хората търсят социално-икономическа защита на децата заради лошо качество на живот, лоши битови условия, липса на средства, следвани от жалбите за децата с увреждания, както и тези, свързани с образованието, здравеопазването и насилието над деца. В изложението си вносителят посочва, че родителите стават все по-чувствителни при досега на децата със съдебната система. Дълги срокове, непосилни съдебни такси, нечувствителна съдебна система са само част от поставените проблемите. Омбудсманът подчерта, че България е единствената държава от Европейския съюз, в която няма закон, който да е в съответствие със съвременните стандарти за детско и младежко правосъдие. Особено важен проблем, върху който акцентира вносителят, е съществуването единствено в България на така наречените „специализирани възпитателни и социални интернати“. Доклада се отбелязва, че в този вид интернати е създадена среда на насилие, която се превръща в норма на поведение на децата. Проблеми са физическата и социалната изолираност на интернатите, дефицитът на подготвени кадри, нагласите на местното население. Омбудсманът препоръчва закриване на интернатите в интерес на правата и интересите на децата. В Доклада се подчертава и ролята на спорта за детското развитие и се обръща внимание на сигнали, в който се посочва, че в много детски заведения спортните занимания се предлагат от външни фирми срещу заплащане от родителите. Поставя се искането физическото възпитание да стане част от целодневната програма на децата, подлежащи на предучилищна подготовка и в детските градини да бъдат назначени учители по физическо възпитание. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Михаил Христов, Светлана Найденова, Йордан Йорданов и Славчо Атанасов. Във връзка с констатациите на Омбудсмана, свързани с нарушаване правата на децата с увреждания, се постави въпросът доколко е обърнато внимание на възможностите им да спортуват, както и изграждането на спортни площадки за деца с увреждания, което гарантира социализирането и интегрирането им. Омбудсманът отговори на въпросите и поясни, че активната дейност на институцията оказва влияние върху увеличения брой на гражданите, които се обръщат към нея, но буди тревога това, че констатираните проблеми в доклада за 2015 г. се повтарят през 2016 г. и се добавят нови. Членовете на комисията и гостите от институциите отчетоха постигнатия напредък, както и наличието на проблеми и изявиха готовност да работят съвместно за по-добрата защита на правата на децата. Въз основа на проведеното гласуване със „за“ – 19 гласа, без „против“ и „въздържали се“,

на пациентски и неправителствени организации. Докладът за дейността на Омбудсмана на Република България за 2016 г. бе представен от госпожа Мая Манолова. Омбудсманът запозна членовете на Комисията по здравеопазване с констатираните от неговата институция тенденции в сферата на здравеопазването, съдържащи се в Глава шеста „Право на здравеопазване“. Госпожа Манолова отбеляза, че се наблюдава нарастване на броя на жалбите с близо 60% спрямо 2015 г. Сред основните проблеми е лимитирането на дейността на лечебните заведения и съответно ограничаването на достъпа на гражданите до здравни услуги. Друг проблем са регулативните стандарти в доболничната медицинска помощ, като по-голямата част от подзаконовите нормативни актове през 2016 г. са отменени от съда и това доведе до създаването на нормативен хаос в сектора. В Доклада са засегнати недостатъчният достъп до долекуване, палиативни грижи и регулирането на използването на алтернативни методи за лечение. Налице е необходимост от подобряване на функционирането на Фонда за лечение на деца. В областта на лекарствените продукти слабостите са свързани с така наречения паралелен износ, осигуряването на ваксини и острата нужда от пренасочването на финансови средства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса за лекарствени продукти към доболничната и болничната помощ. При медицинската експертиза следва да се променят процедурите, свързани с оценката на нетрудоспособността. Омбудсманът акцентира и върху още няколко проблеми, свързани с правото на здравеопазване: изтичане на човешки ресурси от националната здравна система, лекарските грешки и лошо качество на здравните услуги, необходимост от приемане на Закон за защита правата на пациента и отправи следните конкретни препоръки: - Да бъде установен траен диалог между страните в процеса на здравеопазването, като всички важни решения и нормативни промени бъдат провеждани след постигане на обществено съгласие и консенсус; Спешно да бъдат предприети мерки за ускоряване на времето за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите от ТЕЛК и НЕЛК, включващи промени както в Закона за здравето, така и на подзаконовата нормативна уредба; Да бъдат обсъдени възможности и да се предприемат действия за заплащане с обществени средства на палиативните грижи, а също на долекуването и продължителното лечение в достатъчен обем; - Да бъде регламентирана нормативно достъпна за гражданите възможност за провеждане на лечение с използване на алтернативни медицински методи; Да бъдат предприети промени в лекарствената политика, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и подзаконова нормативна уредба, с които да се предотвратят липсата и недостигът на лекарствени продукти в аптечната мрежа, както и за осигуряване лечението на пациентите с лекарствени продукти, чието разпространение на територията на страната е спряно; - Да бъдат приети промени, които да позволяват своевременно включване в списъците и заплащане от НЗОК на нови лекарствени продукти и медицински изделия; Да бъде оптимизирана процедурата за одобряване на заплащането с обществени средства на медицински изделия, ползвани при операции на деца, така че да е достъпна за родителите; Законодателно уреждане на възможност за провеждане на адекватно и в пълен обем лечение на граждани, останали здравно неосигурени за продължителен период и непопадащи в системата за социално подпомагане, както и за разширяване обхвата на безработните лица, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет; Да бъдат осигурени достатъчни средства за подпомагане на дейностите по асистирана репродукция.“ Членовете на Комисията направиха задълбочен анализ на представения доклад, като акцентираха върху доплащането от страна на пациентите, незаплатената от НЗОК надлимитна дейност на лечебните заведения и достъпа до медицинска помощ. Народните представители се обединиха около становището, че докладът обективно отразява състоянието на здравната система и информираха госпожа Манолова, че в Закона за здравето са регламентирани неконвенционалните методи за лечение, както и че в действащата нормативна уредба в достатъчна степен са уредени правата на пациентите и тяхната защита. В заключение беше отбелязано, че препоръката на омбудсмана относно финансиране на дейностите по асистирана репродукция вече е изпълнена от правителството. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 20, без „против“ и „въздържал се“,

Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Следващият доклад е на Комисията по образованието и науката. Предоставям думата да бъде представен докладът.

На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г., № 739-02-3, внесен от омбудсмана на на 5 май 2017 г. В заседанието взеха участие: госпожа Мая Манолова, омбудсман на Република България, и госпожа Атанаска Мутафчиева, главен експерт в отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ в администрацията на омбудсмана. Докладът за дейността на омбудсмана, в частта му за образование, бе представен от госпожа Мая Манолова. Омбудсманът подчерта, че изминалата година е от изключителна важност за образованието, предвид влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. Постъпилите общо 186 жалби, сигнали и отворени писма – в тази сфера са с 32 % повече в сравнение с предишната година. След извършените проверки в защита на обществения интерес омбудсманът е отправил 25 препоръки, като 19 от тях са взети предвид, 2 са били 2 са били частично изпълнени и по 1 не са предприети действия. Идентифицирани са основните проблеми: - ограничен достъп до детски заведения и училища; правила за прием в училищата; - равен достъп до качествено образование; - състояние на материалната база; - конкурси за различни академични длъжности. Проблемите в областта на средното образование повтарят темите от минали години. Остават въпросите с районирането на училищата, строителството на нови училища и закриването на учебни заведения. Преодоляването на въпросите, свързани с ограничения достъп в детските градини, с приема в училищата, както и състоянието на материалната база, предполага по-голяма роля на общините. В областта на висшето образование жалбите се отнасят до студентските такси, стипендиите, а така също и до качеството на административното обслужване във висшите училища. В последвалата дискусия взеха участие народните представители: проф. Станислав Станилов, Милена Дамянова, Ирена Анастасова, доц. Милен Михов, Донка Симеонова, Нина Миткова, Ерол Мехмед. Те изразиха своето одобрение за дейността на омбудсмана и поставиха като много важен за разрешаване въпроса с детското правосъдие и по-конкретно закриването на социално-педагогическите интернати и на възпитателните училища-интернати. Беше подчертано, че е необходима алтернативна грижа и подкрепа за тези деца. Само закриването на училищата не решава проблема, неговото преодоляване може да стане само с ново детско правосъдие. Изказано бе мнение, че докато не се гарантира качеството на образованието във всички училища, няма да се преодолее проблемът с приема в училищата. Народните представители изразиха задоволство от голямата загриженост на омбудсмана по проблемите на образованието. След проведено гласуване с резултати: „за” – 20 гласа, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание

Последният доклад, който е предоставен, това е становище за дейността на омбудсмана на Република България от Комисията по правни въпроси. Моля да представите доклада.

на 5 май 2017 г. На заседанието присъстваха: госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, госпожа Чонка Ковачева – началник на отдел „Международни стандарти и нормативна уредба”, госпожа Емилия Караабова Караабова – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, и госпожа Христина Рангелова – главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”. Докладът за дейността на омбудсмана на Република през 2016 г. беше представен от госпожа Мая Манолова. Докладът съдържа шест глави, в които се разглежда дейността на омбудсмана по постъпилите от граждани и организации, сигнали и жалби. В него е включена и статистическа информация относно броя на постъпилите и приключени през годината преписки, групирани съобразно естеството на засегнатото право, информация за установените нарушения и броя на жалбите и сигналите, разглеждането на които е извън компетентността на омбудсмана. Докладът съдържа дадените препоръки и предложения към държавни органи, граждани и организации. Анализирано е влиянието на действащата нормативна уредба върху правата на човека, като е отчетено международното сътрудничество и са представени разходите за 2016 година. Омбудсманът отчете като успех проведените през изминалата година кампании, които са довели до ограничаването на компетентността на арбитражните съдилища по отношение на потребителските спорове, намаляване на размера на юрисконсултските възнаграждения и освобождаване от данък добавена стойност на дарените храни. В доклада се съдържат основните цели, препоръки и приоритети, които са в областта на правата на децата, защитата правата на потребителите и на хората с увреждания. Посочва се запазване на тенденцията за увеличаване на жалбите и сигналите, свързани със застрашени или нарушени социални права, като за 2016 г. те са с 88 % повече от тези през 2015 г. и представляват 13,43 % от общия брой подадени през годината жалби. С най-голям ръст спрямо 2015 г. се открояват исканията за съдействие по въпроси, свързани с правото на социална помощ, жилищни нужди и правото на пенсия. Най-много са жалбите и сигналите срещу доставчиците на обществени услуги, както за нарушаване на правата на потребителите, следвани от оплакванията, които касаят социални права, и такива за нарушаване на основните права и свободи на гражданите. Основните оплаквания в жалбите са за липса на справедлив съдебен процес, нарушения в изпълнителното производство, както и ограничаване на гражданските и политическите права. Съдържат се конкретни оплаквания срещу действията на държавните и частните съдебни изпълнители, свързани с налаганите от тях запори върху трудово възнаграждение или пенсия и запори върху банкови сметки, по които се превежда несеквестируем доход. Госпожа Манолова отбеляза, че акцент в работата й е била работата по жалби и сигнали на граждани и организации във връзка със защитата правата на детето и тяхното популяризиране. Сред преобладаващите нарушения се открояват лошо администриране и формализъм в действията на органите за закрила на детето, липса на чувствителност в социалната и образователната система към правата на децата, практики, които водят до отрицателно въздействие върху благосъстоянието на децата и липса на механизми за интегриран подход между секторите. Съществено място в Доклада е отделено на ролята на омбудсмана като Национален превантивен механизъм по спазване на условията за защита на правата и свободите на гражданите, включващи посещения в местата за лишаване от свобода, домове за отглеждане и възпитание на деца, домове за хора с ментални увреждания, бежански центрове и домове за стари хора. Омбудсманът изтъкна, че съществена част от дейността му е свързана с наблюдение на изпълнението на принудителните административни мерки по Закона за чужденците в Република България. През 2016 г. Омбудсманът е сезирал Конституционния съд на Република България с искане за обявяване на противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно размера на юрисконсултското възнаграждение в съдебното производство, както и искане за обявяване на противоконституционност на чл. 242а от Изборния кодекс относно последиците при неупражняване на избирателно право. През 2016 г. Омбудсманът е отправил предложения и препоръки за промени в нормативната уредба и прецизиране на текстове в Гражданския процесуален кодекс, Изборния кодекс, Закона за данък върху добавената стойност, Кодекса за социално осигуряване, Закона за частните съдебни изпълнители, Закона за кредитиране на студентите и докторантите, Закона за управление на отпадъците, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Закона за семейни помощи на деца, Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Филип Попов и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си към внесения от омбудсмана на Република България Доклад за дейността през 2016 г. и благодариха за социалната ангажираност и проявените инициативи. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Омбудсмана на Република

Уважаеми народни представители, с това представянето на докладите на комисиите относно Доклада на омбудсмана на Република България приключи. Предоставям думата на госпожа Мая Манолова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

(Показва доклада.) Колкото и да се старахме с моя екип да отбележим в него най-важното, не можахме да се поберем в под 230 страници, така че сега пред мен има две възможности за представянето на този доклад – да започна да го чета, което означава, че няма да имате тревоги с дневния ред и през следващата седмица, или да представя презентация, която сме подготвили заедно с моя екип. Искам специално да отбележа, че Докладът, както и резюмето, което е в 72 страници, както съвсем справедливо ги преброи господин Адемов по време на заседанието на Социалната комисия, са на разположение на всички народни представители. Така че ако някой се интересува по-детайлно от свършеното от нас по отделните направления, може да прочете, а и, разбира се, аз и госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсманът, сме тук, за да отговорим на Вашите въпроси. Пристъпваме към презентацията. Институцията на омбудсмана в България е относително нова, всъщност най-новата и най-младата в Европа, работи вече 11-та година. Всички сте наясно, че има двама предшественици – господин Гиньо Ганев и господин Константин Пенчев, към които се отнасям с огромно уважение и респект. Те поставиха основите на институцията. Това, което аз се опитах да направя, е да уплътня всичките правомощия и възможности на омбудсмана, да надградя и да променя, образно казано, четири неща. На първо място, опитах се да направя институцията проактивна, не просто гара „Разпределителна“ за жалби, а омбудсман омбудсман в действие, омбудсман, който е на терен, и пресреща проблемите на гражданите на място. Опитах се да направя институцията абсолютно прозрачна. Опитах се да събера достатъчен експертен потенциал около омбудсмана в лицето на именити юристи, професионалисти, хора с експертиза. Работя с Консултативен конституционен съвет, в който са включени топ юристи, представители на целия политически и професионален спектър. По отделните теми работя с повече от 150 неправителствени организации, които разполагат с много сериозна експертиза. И четвърто, което смятам за най-важно, положих усилия да направя институциите мои съюзници. Казвам го не, защото съм пред Вас и не, защото искам да Ви благодаря за добрата работа в интерес на българските граждани, но и за да призная очевидното. Да, работя добре и с изпълнителната власт, с министрите – редовни и служебни, с различните агенции, с областните управители, с кметовете и всичко това е в интерес на гражданите. Благодарение на това, отчитайки 2016 г., мога да го направя с едно изречение – 2016 г. за омбудсмана беше година на действия, но и година на резултати. Защото така отчетох, така усетих очакванията на хората – не просто от една институция, която е последната врата, на която ще почукат, която е готова да ги изслуша, да ги утеши, но и институция, която е готова да решава проблеми, да стои зад гърба им, да ги подкрепя докрай и в крайна сметка да намери решение на техния проблем. Така, благодарение на доброто взаимодействие с институциите, успяхме да решим много конкретни казуси, но и завършихме няколко мащабни кампании, които са в интерес на десетки хиляди, бих казала, на стотици хиляди български граждани. Например: успяхме да затворим паралелната частна съдебна система, която функционираше в страната и която съдеше граждани. Затворихме я за потребителски спорове – става дума за така наречените „арбитражни съдилища“, които съдеха зад гърба им, дори без да ги уведомят, граждани, даже и за несъществуващи вземания. Успяхме, благодарение на съдействието на Правната комисия, на депутати от всички цветове, които внесоха Законопроекта. Използвам случая да благодаря на тези, които бяха и в предния парламент, и сега са в Правната комисия, и специално

Това също е много важна кампания, която е в интерес на българските граждани, на бедните и гладните, на тези, които нямат достатъчно възможности да хранят децата си пълноценно. Тя е в интерес и на българския хранителен бранш, защото не се пилее трудът на производителите на храни. В интерес на обществото, надявам се, че много скоро ще е и в интерес на държавата, защото социалното напрежение, когато има подкрепа за гладните хора на България, неизбежно пада. Успяхме да го направим заедно с подкрепата на Бюджетната комисия в парламента, на депутати от всички цветове и, разбира се, на финансовия министър. Обещах и няма как да не го отбележа, но всички си даваме сметка, че без благословията на Финансовото министерство подобна кампания няма как да бъде финализирана. Така че благодаря изрично и на депутати, които не са в този парламент, в лицето на господин Славов и господин Мартин Димитров, които внесоха законодателните предложения. Всъщност с тази кампания надградихме кампанията „Великден за всеки“, която е единствената национална кампания, насочена към българските пенсионери. Вчера получих много трогателно писмо от възрастна жена, бивша учителка, която е пенсионер, получава минимална пенсия, която ми пише, че изобщо не е очаквала и наистина е щастлива за това, че е получила един хранителен ваучер в рамките на тази кампания. Поздравявам Ви за решимостта да започнете действия за повишаването на доходите на българските граждани и на първо място – на българските пенсионери. Те имат нужда от подкрепата на всички институции и от повече уважение и съпричастност в обществото. обществото. През тази година, използвам да Ви информирам, продължаваме кампанията с друга, която сме нарекли условно „Не хаби която вече е насочена и към българските домакинства, защото годишно в България се унищожават 670 000 тона храни! 670 000 тона, а се спасяват само 250! Не 250 000, а 250 тона, като две трети от тази храна се разпилява именно от българските домакинства, от всички нас, които не уважаваме достатъчно храната, купуваме, изхвърляме, докато има хора, които гладуват – и те, и техните семейства. Друга важна кампания беше насочена срещу произвола на монополите в България. Тук имам най-малко с какво да се похваля, защото битката е сериозна, бих казала, неравна, но отново това, което успях да постигна, е благодарение на подкрепата на парламента. Намалихме шест пъти юрисконсултските възнаграждения, с което надбавките върху един дълг в съдебен процес и в частно съдебно изпълнение бяха намалени шест пъти. Ако досега „Топлофикация“, ЕРП-та, ВиК-та си начисляваха 3 пъти по 300 за за техните юрисконсулти, с което един дълг се увеличаваше с 1000 лв., сега максимумът, който могат да направят, е 3 по 50, което е 150 – намаление шест пъти. И кампанията „В нашите ръце“ за правата на българските деца, но за нея ще говоря по-късно. Това са всъщност пό мащабните кампании, но ако трябва да кажа кои са най-значимите резултати, трябва да направя уговорката, че за всеки отделен гражданин, който се е обърнал към мен за подкрепа и за за съдействие, най-важен, най-значим е неговият проблем и най-голямата победа е в случай, че сме успели да помогнем неговият проблем да бъде решен. А за мен и за моя екип най-голямата победа е промяната в отношението към институцията. Ако до вчера се казваше, че омбудсманът няма никакви правомощия и от него нищо не зависи, днес не е така. Доживях да чуя в една от парламентарните комисии, че изглежда, че омбудсманът има прекалено много правомощия и би следвало те да бъдат преразгледани от гледна точка на тяхното поорязване. Разбира се, депутатите сте в правото си, но това, което исках да покажа, е, че една институция изглежда и работи така, както работят хората, които са в нея. Тук е моментът да благодаря на моя екип, с който наистина положихме много усилия. Всъщност един от критериите за доверието в институцията е и повишеният брой жалби. Може би сега е моментът да поговоря с числа. През миналата година ръстът на жалбите спрямо 2015 г. е точно със 74%. 10 640 жалби и сигнали са постъпили в институцията срещу 6202 през през 2015 г., от които 9675 са приключени срещу 5250 през 2015 г. Тоест ние не просто получаваме и прибираме жалби и сигнали от граждани, а работим по преписките и се произнасяме, решаваме казусите в срок. 17 362 души са приети и консултирани в приемната на омбудсмана, от които 1109 са се срещнали лично с мен, а няколкостотин – със заместник-омбудсмана, който също всяка седмица има един приемен ден. Или 27 037 души са потърсили помощ и съдействие от институцията, и са я получили, с жалба, с писмо, с посещение в приемната или с обаждане по горещата телефонна линия, което е с 12 000 повече от 2015 г. Както поех ангажимент пред тези от Вас, които участваха в моя избор, изнесох изцяло работата на институцията на терен, като сме провели 27 изнесени приемни, от които например във всички общини в област Монтана – специален акцент върху Северозапада. Проведохме и първите тематични приемни. Една – посветена на проблемите на столичани с „Топлофикация“, в която се включиха над 250 души. Една специализирана приемна по проблемите на децата в Перник, в която участваха над 35 души. 35 души. Повдигнахме за публично обсъждане важни за българските граждани теми, като ги обсъдихме на 18 кръгли маси и обществени дискусии с участието на всички отговорни институции, експерти и, разбира се, граждански организации. Изготвихме четири специални доклада по важни теми, три от които внесохме в Народното събрание Доклад за проблемите на децата в конфликт със закона и за специализираните интернати, който беше на разположение на предния парламент, специален Доклад за непридружените деца бежанци и Доклад за проблемите на гражданите с топлофикационните дружества. За съжаление, предното Народно събрание не успя в своя мандат да разгледа тези важни теми. В резултат на свършеното ние сме отправили 840 препоръки към различни институции, към администрацията – централна и местна. Статистиката е положителна – всяка втора препоръка на омбудсмана е била изпълнена от съответните институции. Написали сме и сме изпратили на съответни институции 5176 становища, в 447 конкретни случая сме осъществили посредничество между страните за успешно решаване на конкретните случаи. Може би трябва да отбележа един проблем. Все още е сериозен броят на жалбите, които традиционно се отчитат като недопустими, тоест са свързани с теми, които са извън правомощията на омбудсмана. Опитали сме се обаче, нищо че нямаме правомощия по тези казуси, да обърнем внимание на всеки, който се е обърнал към нас, и ако не можем да му помогнем с друго, да му дадем съвет по какъв начин би могъл да търси решение на своя проблем. В „Топ 5“ на жалбите срещу нарушени права на граждани, на първо място са права на потребители, проблеми на гражданите с монополните дружества. През миналата година сме работили

срещу 761 през 2015 г. На трето място са нарушенията, свързани с правото на собственост на гражданите – 1169 срещу 889. На четвърто място, жалби, свързани с основни права и свободи. пето място жалби, свързани с лошо административно обслужване – и на централно, и на местно ниво.

886, срещу мобилните оператори – 531, срещу електроснабдяващите дружества – 503, срещу ВиК-тата – 422, срещу банки и финансови институции – 322. През 2016 г. отправих четири искания до Конституционния съд. Мисля, че с това доказвам, че притесненията на част от народните представители, участвали в моя избор, са били неоснователни, тъй като най-голямата тревога беше дали няма да злоупотребявам с това свое правомощие и да изпращам много законодателни решения на парламента в Конституционния съд. Направила съм го само по четири случая и мисля, че с одобрението – гласно или негласно, на народните представители от всички парламентарни групи. Първата моя конституционна жалба беше знакова,

защото такова беше законодателното решение. Конституционният съд отказа да се произнесе по нея с мотива, че нямам право да защитавам еднолични търговци, каквито са производителите на ракия. Благодаря, че парламентът се съобрази с моето настояване и по предложение на Патриотичния фронт тази несправедливост беше поправена, така че нещата си дойдоха на местата. Друга важна жалба беше тази срещу юрисконсултските възнаграждения. Загубих битката в Конституционния съд, но спечелих в парламента. Благодаря, защото заедно променихме закона и юрисконсултските възнаграждения бяха намалени шест пъти. две жалби по повод на текстове от Изборния кодекс, свързани с правото на глас на нашите сънародници в чужбина. Междувременно парламентът сам промени текстовете, така че едната жалба се оказа безпредметна. По другата мисля, че всички отдъхнахте с облекчение, когато Конституционният съд отмени санкцията при задължително гласуване, а именно заличаването от избирателните списъци. Мисля, че това е нещо, което така или иначе не съответстваше на идеята на парламента да повишава избирателната активност чрез въвеждане на задължително гласуване.

Правата на децата беше мой основен приоритет през 2016 г., който продължавам и през тази година. Приемам мисията си да защитавам правата на българските деца не просто като законов и конституционен мандат, не просто като законов ангажимент, а като кауза, в която трябва да бъдат посветени много време, много усилия, много експертиза, много работа с неправителствени организации и с различни институции. Това правихме с моя екип през 2016 г. Ще си позволя да отбележа само по-мащабните проблеми, с които се сблъскахме и които бяха предмет на жалбите до институцията. Жалбите, свързани с права на деца, са нараснали три пъти:

родители, педагози, деца. На първо място са проблеми, свързани с детската бедност, с неравенствата в обществото, което не е изненада за Вас. Има много жалби на деца по повод на родителски конфликти. От разводите на родителите и битките за родителски права страдат децата. връзка подкрепих усилията на Социалното министерство и заедно изработихме предложение за промени в Семейния кодекс, където предложихме да се въведе споделеното родителство. За съжаление, предишният парламент нямаше време да финализира тези текстове, но много се надявам те да стоят на вниманието на

работим заедно по изработването на текстове на Закон за личната помощ, защото асистентските грижи по начина, по който са уредени в България през последните 10, 15, 20 години, са много несправедливи към семействата на деца с увреждания. има нужда от грижи не от програма на програма и от проект на проект, а от непрекъсната грижа и подкрепа на семейството за това. Жалбите, свързани с образованието и със здравеопазването на децата, също стояха като като предмет на моето внимание. Ще си позволя да кажа само едно изречение, свързано с правата на децата в образованието. Проблемите се повтарят от 2015 до 2016 г. и чакат намеса на институциите, като започнем от насилието и агресията в училище и стигнем до приема на първокласниците. наистина да бъдат наложени правила, които да се спазват от всички, да бъдат справедливи, а не да се създава впечатление, че правилата работят само в интерес на някои. Положихме много усилия за подкрепа на децата в системата на здравеопазването. Имаме доста свършено. Отрицателен пример как не трябва да се решават проблеми е проблемът на децата с увреден слух, децата с кохлеарни импланти – тема, с която се занимавам от 2010 г., когато бях народен представител. След това бях такава от управляващото мнозинство, от опозицията, занимавала съм сигурно десет на брой здравни министри. Мисля, че сега, най-накрая е дошло време този абсолютно справедлив за деца и семейства въпрос да бъде решен. Ще кажа няколко думи по темата „Монополи“ и битката на гражданите срещу издевателствата на монополите. Като говорим за това, първата е „Топлофикация“. Упражних и използвах всичките си правомощия и всичките си законови възможности да озаптя, образно казано, това дружество в неговите отношения със столичани. Срещнах се с всички отговорни институции, проведох публична дискусия, направих открита приемна по проблемите на „Топлофикация“, написах специален доклад с конкретни препоръки, който изпратих на отговорните институции и внесох в парламента, проведох срещи с отговорните парламентарни комисии – Комисията по енергетика и Комисията за наблюдение на КЕВР, писах жалба до Конституционния съд, до Върховния касационен съд, до Върховния административен съд, срещах се с еврокомисаря по защита на потребителите и с този по проблемите на енергетиката – направих всичко по моите сили. Участвах няколко пъти на заседания на Столичния общински съвет, който се явява принципал на това дружество.

ще отнесе проблема в съдебна зала. Намалихме и юрисконсултските възнаграждения, които бяха сериозна тежест за гражданите. Генерално обаче проблемите могат да бъдат решени със законодателни промени, така че в условията на работна

както беше в периода 2005 – 2009 г., или общинска, както е след това, проблемите са едни и същи – това е дружество, което се радва на институционален и политически комфорт независимо от това кой управлява. Сред правата на потребителите, на второ място, са жалбите срещу мобилни оператори. Нараснали са повече от два пъти. От това страдат най-вече възрастните хора, на които им се продава, без да са разбрали, скъп мобилен интернет, или телефонните им номера се включват в SMS-игри. Теми, по които работим, и с които така или иначе още не сме успели да се справим. Проблеми на гражданите с електроснабдяването. Искам само да вметна, че предстоящата реална либерализация на енергийния пазар е предизвикателство и пред парламента. Вече имам първите случаи на измамници – продавачи на ток на свободния пазар. Също така Вие сте наясно повече и от мен, че уязвимите потребители имат нужда от специална законова подкрепа. подкрепа. Правата на гражданите, свързани с водоснабдяване, знаете цена, качество, но и факта, че в 21 век в България все още има населени места, и то големи, в които хората са на воден режим – Севлиево, отделни махали на Троян, населени места в Родопите.

решаването на въпроса с формиране на таксата „битови отпадъци“, според количеството изхвърлени отпадъци, макар че парламентът, още докато бях народен представител, направи тази законова промяна. Надявам се, че това ще се случи през близките години. Няма как да не кажа няколко думи за колекторските фирми. Част от жалбите са насочени срещу този бранш. Тук проблемите са ясни. Гражданите не биват уведомени за това, че дългът им е продаден. Все още се използват и силови прийоми при събирането на дългове, а често се продават и събират дългове, които отдавна са погасени по давност. Тук ще трябва да има промени – например да се забрани на дружествата, които предоставят обществени услуги, да продават задълженията на своите клиенти на колекторски фирми. Темата с финансовите услуги, с банките и фирмите за бързи кредити, също би следвало да стои и на Вашето внимание, защото има многобройни оплаквания от граждани. Аз например, като бивш народен представител, живеех с мисълта, че ние сме сложили ред в сектора на бързите кредити. кредити. Имаше такива законодателни промени през 2013 г. Оказа се, че това е илюзия, защото реално част от фирмите просто не спазват тези правила, нито прословутия ГПР – годишен процент на разходите. Начисляват се всякакви такси – за осигуряване на поръчител или за други измислени услуги. В крайна сметка гражданите са натоварени. Внесла съм законодателни предложения, свързани с частните съдебни изпълнители и банките. Използвам да го кажа тук, макар че мястото му е по-назад в доклада, в доклада, защото виждам вече, че по-активните народни представители си гледат часовниците, явно съм прекалила с времето. Благодаря на Правната комисия за демонстрираната решимост по време на вчерашното заседание заедно да организираме форум, на който да поставим тези проблеми на българските граждани. Само да напомня, че България е в процедура за прословутия чл. 417. Тук също трябва да има някакви промени, в зависимост от това какво мнозинство се събере. А що се отнася до частните съдебни изпълнители, извън законодателните промени, които са предмет вече на Вашето внимание, искам да презентирам от тази трибуна една идея. Предвид факта, че частните съдебни изпълнители събират по техни данни около милиард и половина вземания годишно и образуват около сто хиляди дела, сметнете само: 108 лв. е началната такса за образуване на дело и сте наясно как вървят процентите при събиране на по-големи дългове – кумулира се огромен ресурс, според мен би било редно, тъй като те изпълняват държавна функция, възложена им от българската държава, важната функция по изпълняване на съдебни решения, също да бъдат включени в списъка лица, които декларират своето имущество, за да е ясно за какви… защо не? За да е ясно, както има публичност и прозрачност за всички лица в държавата, които изпълняват държавни функции, с какво имущество разполагат, би следвало това да стане. Добре, както и да е. Това е предложение на моя екип в резултат на работата, която вършим. Темата със социалните права подробно презентирахме по време на заседанието на Социалната комисия. И в момента трудовите права на гражданите, забавените, неплатените заплати са предмет на обсъждане на специалната комисия. Много се надявам около предложенията, или около подобрен техен вариант да се обединят депутати от всички цветове, защото проблемите на хората на наемния труд в България, свързани с неплащане и бавене на заплати са много сериозни. Давам последния пример с мина „Оброчище“ – манганова мина, в която аз лично съм за трети път. Благодарение на намесата на държавата и на обединяването на усилията на всички институции, вече съм оптимист и миньорите са оптимисти, че нещата ще се решат. Но трябваше да се включи Министерският съвет – изпълнителната власт, трябваше да се включи Прокуратурата, която влезе в предприятието с една група заедно с МВР, ДАНС, НАП, за да може хората, които редовно си получават забавено мизерните заплати, за 600 лв. се работи под земята, имаше трудова злополука преди една седмица… Тоест това е един пример за това как когато се обединят институциите, хората в България с чувстват защитени. Право на образование, право на здравеопазване, право на здравословна и благоприятна среда, право на собственост, на добро управление и добра администрация, на справедлив съдебен процес и на защита в изпълнителното производство. Национален превантивен механизъм – всъщност Омбудсманът, освен за всичко, което изредих, отговаря за затворите, за психиатриите, за домовете за възрастни хора, за следствените арести, за арестите в системата на МВР, за бежанските центрове, за непридружените деца. По тези проблеми сме изготвили специален доклад, който внесохме в края на предния парламент, който сме готови да внесем отново и който се надявам, че ще бъде на вниманието на отделните специализирани комисии. Законодателни предложения. Вие сте наясно – през миналата година сме направили 11 препоръки и предложения за промени в закони, които се отнасят изключително и основно до правата на българските граждани. Всъщност така е формулирано и правото ми на косвена законодателна инициатива – в случай на нарушени и защитени права Омбудсманът прави предложения и препоръки за промени в законодателството през председателя на парламента, или през премиера. За първи път тази година сме включили специална глава в доклада, доклада, която беше изготвена под ръководството на заместник-омбудсмана госпожа Диана Ковачева, която е свързана с изпълнението в България на ключовите конвенции за правата на човека и на решенията на Европейския съд по правата на човека. За тези от Вас, които се интересуват, всичко е описано подробно. подробно. Международната дейност на омбудсмана – членуваме в близо десет международни, европейски и световни организации развиваме сериозна международна дейност, тъй като подкрепата за правата на гражданите е кауза и важна тема и на повечето европейски институции. Оценката за моята работа е във Вашите ръце. Очаквам с огромно внимание и с огромен респект Вашите мнения, препоръки, критики, защото въпреки всичко, което се постарахме да направим през миналата година, имаме амбицията да ставаме все по-добри

и на практика стана ясно, че първата, втората, третата и четвъртата власт в България могат да работят заедно за една кауза, когато имат пресечна точка. Тази пресечна точка са правата на българските граждани, каузата на омбудсмана, сечението между всички власти, а правата на гражданите са част от демокрацията, за която и Вие и аз имаме своите отговорности. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.) Откривам разискванията. За изказване – господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Омбудсман! Взимам думата, за да изразя не оценка – не смятам, че това изявление трябва да прозвучи като оценка, а пълната колегиална подкрепа, която като юрист и като член на Правната комисия, би следвало да изразим спрямо усилията на омбудсмана и на екипа, който всъщност представлява Институцията омбудсман. Безспорно е, че е извършена широка по обхват дейност. Безспорно е, че голяма част от мероприятията и действията са породили желания ефект. Бих казал, че е постигната полза в защита на правата на гражданите. Смятам, че трябва да оценим и подкрепим тези усилия, и да пожелаем на омбудсмана и в следващите годишни доклади да има толкова факти, обстоятелства, постижения, които да докладва пред Народното събрание. Позволих си да поискам първи думата, защото през 2016 г. омбудсманът много интензивно товареше Комисията по правни въпроси, която пък реагираше, бих казал, адекватно и кооперативно по отношение на законодателните инициативи. Тук потвърждавам, без да без да се проявява каквато й да е междуинституционална или политическа ревност, ние смятаме, че когато една идея, концепция или теза заслужава подкрепа, не би следвало да се борим, да се състезаваме за първенство чия е идеята и кой след това ще докладва ползите пред гражданите, пред избирателите, пред публиката. Както се казва, когато има успех, бащите са много. На провала обаче е само един виновният. По тази причина ние ще продължим колегиално да взаимодействаме по инициативите, без значение кога проявяваме повече нервност, кога смятаме, че ни се прережда дневният ред или приоритетите, но това е правна работа, която би следвало да се извърши. За да не хваля пък прекалено много омбудсмана, ще спра дотук ще спра дотук и ще пожелая успех, съдържателни усилия както на госпожа Мая Манолова, така и на целия екип от колеги, които работят.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Манолова! Винаги съм смятал, че личността прави длъжността. Смятам, че длъжността, която в момента заемате, е подходяща за Вас. По-старите народни представители помним Вашата хиперактивност в парламента. Е, моето мнение е, че понякога пресолвахте манджата, но специално за длъжността, която в момента заемате, тази Ваша активност е изключително полезна. Винаги съм смятал, че ако щете политик, ако щете пък специално за Вашата длъжност – омбудсман на Републиката, е много важно да сте отворен към хората. А истината е, че Вие това го вършите и фактите го показват – много внимателно се интересувам от дейността Ви. Ще кажа само едни факти:

и в над 60 населени места сте правили изнесени приемни. Лично в моя избирателен район – Пловдивският, сте били пет пъти. Пет пъти сте идвали в Пловдив, което е изключително похвално и сте правили срещи с пловдивските граждани, където съм представител от този избирателен район. В това отношение категорично Ви подкрепям. Ценя Вашата активност. Работите много добре с неправителствените организации,

Спорихме с колегите малко или много са правомощията на омбудсмана. Констатирахме, че правомощията на Институцията омбудсман са толкова, колкото са амбициите на човека, който управлява тази институция. Поздравления за презентацията и за доклада! Ще ми позволите да кажа и няколко думи за това, което сте направили в областта на здравеопазването. Безспорно сме впечатлени от това, че четири сезирания на Конституционния съд – говоря принципно за всички области и секторни политики, и десет косвени законодателни инициативи. Що се отнася до здравеопазването прави впечатление ръстът от хората, които са се обърнали към Вас, а те са с 60% повече, отколкото през предходната година. Съвсем достоверно и правилно сте констатирали основните проблеми в сектора, който познавате, и като човек, работил в Комисията по здравеопазване. Те са: лош достъп и липса на равен достъп на територията на страната; качество, което е под стандартите за добра медицинска практика; проблеми с лечението на деца – изключително сериозно доплащане в сферата на здравеопазването; искания за промени в лекарствената политика; проблеми с фондовете, които са финансирани с публични средства. За първи път в доклад на омбудсмана се споменава, че има сезирания както за нарушени права на пациенти в системата, така и за нарушени права на работещи в системата, защото пациентите имат права, имат и задължения, защото например пациентите имат задължение да бъдат здравноосигурени, имат задължение да ходят на профилактични прегледи и да живеят здравословно. Поздравления за това, че има и друг акцент вече във вашия доклад. Направих моята забележка по отношение на една от препоръките Ви за това да се преосмисли идеята за регламентация, тоест да се направи регламентация на нетрадиционните методи на лечение. Тогава зададох въпрос, най-вероятно Вие ще търсите отговор, каква е целта на тази препоръка – да накараме знахарите да плащат данъци или да изравним екстрасенсите и тези, които прилагат неконвенционални методи, с хората, които са учили и практикуват традиционна медицина. Завършвам като Ви поздравявам за доклада и за презентацията. Пожелавам Ви да бъдете себе си – да това е Вашето място! Желая Ви много енергия в защита на интересите на българските граждани! Ние ще подкрепим този доклад и то убедено. Благодаря, доктор Джафер. За изказване – госпожа Нинова. Заповядайте. Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Разбира се, и ние ще подкрепим доклада на омбудсмана. Госпожо Манолова, госпожо Ковачева и към целия Ви екип: приемете нашето уважение и подкрепа за това, което правите. Бих го изразила в три думи и те са: съдържание, доверие и резултати. Вие дадохте съдържание на институцията омбудсман, повишихме значително доверието на българските граждани в институцията и, разбира се, благодарение на това има и своите резултати. Обаче, уважаеми колеги, високата оценка, която всички даваме на тази активност и съдържание в работата на Институцията омбудсман, е предизвикателство и към нас дали ние отговаряме достатъчно активно и съдържателно на предложенията на институцията за законодателни промени, защото не бива да оставяме тези усилия без да свършим своята работа. Много по-голям би бил резултатът, ако реагираме по-бързо и по-адекватно на предложенията на госпожа Манолова. И аз Ви призовавам оттук нататък да бъдем малко по-активни в тази своя отговорност тези свои функции на законодатели. Надявам се, че разговорът за правомощията и тяхното орязване е шеговит. Госпожо Манолова, ако и дума е ставало за това, да знаете, че няма да го позволи в този парламент да се случи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! Във връзка с всичко, което чухме за годишния доклад за дейността на омбудсмана на Република България, искам да поздравя госпожа Манолова за добре свършената работа. Може би за първи път от съществуването си ролята на омбудсман придобива реален образ и авторитет. От „Воля“ сме доволни, че тя прие нашите предложения за поправки в ГПК по отношение на работата на частните съдебни изпълнители. Имахме възможност да обменим идеи и смятаме, че обществото ще приветства резултата. Но, от друга страна, отчетените десетки хиляди жалби на хората, които търсят госпожа Манолова като последна инстанция за помощ, не говори добре за работата на всички останали институции. Така че този отчет е по-скоро тревожен. Огромната армия от държавни служители или не са си на мястото, или има явна некомпетентност, или контролът на работата липсва. Направих си труда да погледна годишните отчети на омбудсманите в някои други по-големи европейски държави. Уверявам Ви, жалбите и от изпълнителната, и от местната власт са значително по-малко. Ние от „Воля“ искаме администрацията да е слуга на хората, а не обратното. Не искаме да виждаме своеволие в едно или друго учреждение или държавно предприятие, размотаване на хората по гишетата, искане на подкупи и какво ли още не. Няма как да очакваме от омбудсмана да реши проблемите на 7 милиона души. Този отчет говори за огромните усилия на госпожа Манолова, което е похвално, но за съжаление е огледало и на една лоша функционална управленска държавна система. Смятам, че работата на политиците ще е свършена тогава, когато все по-малко хора търсят помощта на омбудсмана на Република България. Благодаря Ви за вниманието.

Присъединявам се към преждеговорившите за това, че докладът е достатъчно обемист, изчерпателен и ясен. Както сте озаглавили „Годината на омбудсмана“, бих добавил: това е, може би, годината на гражданите, на българските граждани, на недоволните граждани, защото от доклада е видно, че има сериозен ръст на жалбите на хора, потърсили помощ от Вас по различни проблеми. Не приемайте моето изказване като критика, а, както казах и в Комисията, като препоръка. Живо ме интересува на какво се дължи този ръст. Интересува ме причината, самото съдържание дали този ръст се дължи на наистина недоволството на гражданите и от какво е породено това недоволство, защото е видно от това, че Вие сте хиперактивен човек, и Вашият екип,

с интерес ще следя следващия доклад, защото никъде не е посочено жалби на религиозна етническа основа, а примери могат да се посочат много както от тази, така и от миналата година, така и по предни години. А това е много важно и ние като Движение за права и свободи сме много сензитивни към тази тема. И третото, което е похвално също, Вие отбелязвате, че за първи път в доклада има Глава трета, която е свързана с европейските конвенции и тяхното прилагане в съответствие с българското законодателство, но никъде в доклада няма достатъчно обосновано изложение дали наистина нашето законодателство е приведено в съответствие с тези конвенции, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа. Може би това е най-съществената тема, тема, която изисква отчетливо и ясно да се говори, защото в момента, във времената, в които живеем и на Балканите, и в Европа, и в света със ширещите се терористични актове, езикът на омразата, може би тази конвенция е най-важната и трябва да бъде най-важната в следващия Ви доклад.

Не виждам. Закривам разискванията. Заповядайте, господин Иванов, за процедура.

Дотук имаме кворум, продължаваме заседанието. Допълнително са се записали: Александър Паунов и Георги Андреев. Подлагам на гласуване Проекта за решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време на днешната пленарна сесия до приключване на обсъжданията и гласуването по точка точка трета от дневния ред, която беше започната във вчерашното пленарно заседание. Бяха изслушани докладите на комисиите, беше представено становището на вносителя, но не беше

Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и от Комисията за защита на личните данни да бъде допуснат господин Цонко Цолов – член на Комисията за защита на личните данни. Поради служебен ангажимент в Брюксел отсъства председателят на Комисията Венцислав Караджов. Така или иначе него няма да го допускаме. Подлагам на гласуване предложението направено от парламентарната трибуна от народния представител Пламен Нунев. Гласували

започнем с доклада, господин Нунев, уважаеми колеги, наши гости на Балкона са младежи от град Хасково.

г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26 май 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 31 май 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26 май 2017 г. На заседанието присъстваха представители от Комисията за защита на личните данни: Венцислав Караджов – председател на Комисията, и Десислава Николова – главен секретар. Отчетът бе представен от Венцислав Караджов. През 2016 година са доусъвършенствани информационната и комуникационната електронни системи, които са улеснили Административните електронни услуги се предоставят чрез сайта на През 2016 г. са вписани 6176 нови администратори на лични данни. С тях общият брой на вписаните в регистъра администратори е 284 592. Комисията е разгледала и се е произнесла с административен акт по 430 жалби. През отчетния период в Комисията са постъпили общо 650 жалби, като 220 от тях са по повод произведените през отминалата година избор за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум. Общият размер на наложените наказания през отчетната година е за 366 500 лева. Комисията, в качеството й на надзорен орган, относно задържането и достъпа до трафични данни по Закона за електронните съобщения е отчела искане за достъп до трафични данни общо 73 326, което е намаление с 32% спрямо предходната година, а случаите, в които не е могло да се отговори на искане за предоставяне на трафични данни, са 2783, което е четирикратно увеличение спрямо предходната година. Намалението на исканията за достъп до трафични данни, както и увеличението с четири пъти на случаите на непредоставяне на информация, са в резултат на завишените законови изисквания към компетентните органи, както и засиленият съдебен контрол след 31 март 2015 г. Накратко се представиха и целите, и приоритетите през 2017 г., свързани с въвеждането на новата Европейска правна рамка и синхронизиране на националното законодателство по отношение на публичния и частния сектор, също така и по отношение на секторите „Полиция“ и „Правосъдие“, продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген. В разискванията взеха участие народните представители Красимир Янков, Тодор Байчев, Димитър Стоянов, Веселин Марешки и Цветан Цветанов. Във връзка с прилагането на новата правна рамка в ЕС в областта на защитата на личните данни председателят Комисията за защита на личните данни да внесе за предварително обсъждане в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред основните предложения за законодателни промени, които да бъдат обсъдени на ниво работни групи.

Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г., № 720-00-4, внесен от Комисията за защита на личните данни на 26 май 2017 г., г., и предлага на Народното събрание следния проект за решение:

Благодаря Ви, уважаеми господин Нунев. От името на вносителите няма. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги! Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Проекта за решение, който Ви беше представен от народния представител Пламен Нунев от парламентарната трибуна. Моля, гласувайте.

и контрол на европейските фондове. Господин Вигенин, заповядайте да представите доклада.

разгледа Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. В заседанието на Комисията взеха участие: госпожа Анна Александрова – народен представител и вносител, както и госпожа Мариета Немска – директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет, и госпожа Мариана Славкова – държавен експерт в същата дирекция. Настоящият Законопроект цели да хармонизира националната нормативна уредба с изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. Директивата е част от законодателния пакет на ЕС за реформиране на Общностното право в областта на обществените поръчки и концесиите, заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от секторни възложители. В приложното поле на Директива 2014/23/ЕС попадат дейности, до този момент регламентирани в българското законодателство от два отделни нормативни акта – Закона за концесиите (ЗК) и Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП). От своя страна вносителят е възприел подход за приемане на изцяло нов Закон за концесиите, който да обедини действащите Закон за концесиите, който да обедини действащите ЗК и ЗПЧП, а в допълнение се предвижда изменение на 28 закона, които съдържат разпоредби, свързани с концесиите, с цел терминологично уеднаквяване на текстовете и създаване на предпоставки за прилагане на новия закон. Законопроектът предвижда функциите на „концедент“ – субект, който извършва действията по възлагане на концесия, да се поемат от министрите и от кметовете на общини, а досегашните концеденти – Министерският съвет и съответно общинският съвет, само да одобряват основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на концесии. Проектът на закон въвежда и разграничение между видовете концесии, според техния предмет – за строителство, за услуги и за ползване на държавна и общинска собственост. Първите два вида са изрично посочени от Директива 2014/23/ЕС, а институтът на концесията за ползване се запазва в националното законодателство с цел изпълнение на нормата на чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България. Изискванията на Директива 2014/23/ЕС са приложими само за така наречените концесии с трансграничен интерес концесии за строителство и концесии за услуги на стойност равна или по-висока от 5 млн. 225 хил. евро. Същевременно, предложеният Законопроект цели да уреди и правилата относно концесиите, попадащи под този праг, тоест концесиите без трансграничен интерес, към които спадат и концесиите за ползване. За разлика от Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки, Директива 2014/23/ЕС не предвижда конкретни процедури за възлагането на концесии, независимо от тяхната стойност. Страните членки следва да уредят това в националните си законодателства, съобразявайки се с принципите, заложени в чл. 3 от Директивата – равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. В тази връзка, законопроектът определя три вида процедури за възлагане на концесии – открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог, като последните две предоставят възможност за повече гъвкавост на възлагащите органи. Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директива 2014/23/ЕС е изтекъл на 18 юни 2016 г. За неизпълнение на задължението да хармонизира своето законодателство в срок срещу България е открита процедура за нарушение, която към момента се намира на етап мотивирано становище – последният етап на досъдебната фаза по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз преди сезирането на Съда на ЕС. От своя От своя страна, вносителят и представителите на Министерския съвет заявиха, че предложеният Законопроект коректно транспонира Директива 2014/23/ЕС. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 2 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се” на Народното събрание

Това беше седмият доклад от десет такива, разпределени на десет комисии. Нямаме доклади от Комисията по икономическа политика и туризъм, от Комисията по бюджет и финанси и от Комисията по културата и медиите. Процедура – заповядайте.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 стана ясно, че една част от колегите, вносители на Законопроекта, не познават неговото съдържание, както и мотивите към него. В този смисъл

Заповядайте, господин Зарков.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 Това е първият много сериозен Законопроект, който Четиридесет и четвъртото народно събрание има да обсъжда. За съжаление, обсъжданията не са на необходимото ниво. Законопроектът беше внесен на 30 май след обяд в Деловодството на Народното събрание, а няколко часа по-късно разгледан от Правната комисия, без членовете й да имат въобще време да се запознаят с него, нито с Директивата, която той би трябвало да транспонира. Естествено, това е Законопроект, който има своята парламентарна история, и аз разбирам, че много от колегите го познават и от предишно Народно събрание. Но това не извинява факта, че всички би трябвало да го гледаме достатъчно подробно, защото той засяга огромна част от българската икономика, от остатъка на българското богатство. Странно е именно и това, че в миналия парламент същият Законопроект беше внесен от Министерския съвет. Беше гласуван от пленарната зала и сега, при същия Законопроект и практически почти същия Министерски съвет, той е внесен от група народни представители. Няма ясна политическа отговорност зад този Законопроект. В комисиите присъстваха директори на дирекция от Министерския съвет. Нашите уважения към тях и тяхната работа, но те не са политическите лица, които могат да дадат гръб. И днес тази тенденция на размиване и на бягство от политическа отговорност продължава. Уверявам Ви, колеги, нямаше нужда от триковете за броене на хората в залата. Не сме имали никакво намерение да

срокове с десетки години напред. И минавам наистина към Законопроекта. Твърди се, че със Законопроекта се бърза и е необходим, защото транспонира Директива на Европейския парламент, която сме закъснели да въведем в нашето законодателство и заради която ни грози наказателна процедура, евентуално дело пред съда в Люксембург. Това е така – действително закъсняваме, действително такава процедура е в ход, но тя е в ход, защото съответната Директива трябваше да бъде транспонирана април месец миналата година. Ние сме в закъснение с повече от година. Не знам защо една или две седмици повече за обсъждания щяха да наклонят везните много в една или друга посока. И нека да погледнем дали наистина този Законопроект привежда съответната директива.

трябва да бъде приведена и ние бихме подкрепили законовите разпоредби, които ще спестят на България унижение и много пари, още повече в навечерието на българското председателство. Но тя засяга два вида концесии: за строителство и за възлагане на услуги, докато Законопроектът за концесиите, предложен от вносителите, засяга и трети вид: възлагане на концесия за ползване на обекти – публична държавна или публична общинска собственост.

Директивата на Европейския съюз експлицитно изключва от своето действие този тип концесии. Цитирам: „Не следва да се разглеждат като концесии по смисъла на настоящата Директива договори, които имат за предмет правото на даден икономически оператор да експлоатира определени обекти или ресурси, които са публична собственост, като земя или всяка публична собственост, по-специално в сектора на морските или вътрешни пристанища или летищния сектор.“ тази Директива е въведена в този Законопроект, друг въпрос е дали е въведена правилно, но Законопроектът не е за Директивата. Той е за концесии за отдаване на ползване, и там се крие според нас неговата основна слабост. Сроковете. Нека да видим дали тази Директива е приведена правилно в българското законодателство чрез този Законопроект в един много чувствителен за всички, знаете, въпрос, а именно за колко време държавата ни може да отдаде за ползване или за строителство, или за услуги своя собственост на частен оператор. Това е уредено в чл. 34 на Закона, който би трябвало да привежда в българското законодателство чл. 18 от Директивата. Не знам дали сте имали време да се запознаете с тази Директива, защото Законопроектът дойде на Вашите банки доста бързо, но нека да видим чл. 18. Член 34 на Законопроекта преписва дословно чл. 18 от Директивата, с изключение на едно изречение. Изречението, което не е намерило място в Законопроекта, е: „Срокът на концесиите е ограничен.“ Това изречение не е влязло в този Законопроект. Казвате, че предишният Законопроект за концесиите беше лош. Той е такъв и ние сме готови да го преразгледаме в светлината и на европейското законодателство. Но ако имаше едно достойнство онзи Закон, то е, че фиксираше горен праг на концесиите до 35 години. Сега този праг го няма. Предвидени са – и това ще стане обект на дебат, сигурен съм – гаранции, с които да се ограничи срокът, но те съвсем не са достатъчни. Решението на Народното събрание за срок, който може да отиде и до хиляда години, е всъщност, дами и господа народни представители, решение на мнозинството. Не на последно място по важност е, че върху този Законопроект има наложено президентско вето, върху същия този Законопроект. И да, то не обвързва тази легислатура, но това не го прави несъществуващо. Ветото е някак си така, отхвърлено с лека ръка – било конюнктурно, било политически. Не знам как го определяте това вето, но то е конституционно пълномощие на президента на републиката. И фактът, че не само не го приемате, но не го и обсъждате, няма нито дума в самите мотиви или в обсъжданията по комисиите по това вето, ни кара да мислим, че неговите аргументи трудно могат да бъдат оборени. И не само това. Нали бързаме? Моля защитниците и вносителите на този Законопроект да вземат отношение по съответното вето най-малкото защото президентската институция трябва да чуе Вашите аргументи срещу ветото, иначе би трябвало да го повтори, тъй като нищо от Законопроекта не се е променило и не виждам защо президентството ще промени отношението си към него. СТАНИСЛАВ доста неприятно и вредно за България като цяло е, когато внасяме Законопроект, който очевидно е нелицеприятен дори за самото правителство, което с половин половин уста го защитава, да се оправдаваме с Брюксел. Тази техника – че, видите ли, ние правим нещо лошо, но това е, защото Брюксел го иска,

Заповядайте, господин Кирилов.

Никой не се извинява с Брюксел и не казва, че прилагаме нещо лошо, защото Брюксел бил казал така. Точно обратното: смятаме, че тази Директива, която се прилага в момента, е най-високият стандарт по отношение на този вид правоотношения. Изцяло подкрепяме високите европейски изисквания за публичност, прозрачност и гарантирана състезателност в тези процедури. Изцяло подкрепяме и интеграцията на българския пазар, условно казано, на концесии, с европейския пазар. Подкрепяме да се отвори възможността, първо, и европейски оператори на услуги да могат да участват в състезанието и да подобряват параметрите, както и в Европа да знаят какво става в България по отношение на концесионирането. За кратко време ще се опитам бързо да отговоря на всичките Ви въпроси. Третият вид концесия също е е положителен факт и елемент, тоест благо, а не проблем. Да, не се изисква от Директивата, но какъв е проблемът този по-висок стандарт да се отнесе и по отношение на концесиите за ползване? Какво, да ги оставим отделно при един съответно по-нисък режим на изисквания ли?! При това, режимът тук става единен. При това нашата Конституция ни задължава този вид ползвания да е с концесия, нашата Конституция ни задължава за това. По отношение на интерпретацията Ви за сроковете. Колега, сега е 35 години, но плюс възможност за удължаване на срока с една трета, срок пак става 50 години. Срокът е ограничен и е ограничен от старта на процедурата, от момента, в който заявителят каже: „Искам да открия концесия“, той дава фиксиран, ограничен срок. И този срок в състезанието може да пада, но не може да се увеличава. Това е особеният смисъл на механизма срокът да се отнесе като състезателен елемент. (Председателят Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Други реплики? Заповядайте, господин Ненков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, понеже започнахте с това, че, виждате ли, Законът бил прибързан, че сега буквално за една-две седмици трябвало да го изгледаме,

подготвят, защото виждам, че добре сте се подготвили по Законопроекта за последните две седмици, някак си не отива, щом Вие сте могли да го направите, може би и другите Ваши колеги са могли да го направят за тези една-две седмици, за които Вие казахте. Що се отнася до Директивата и президентското вето. Разбира се, Директивата дава общата насока на това какво трябва да транспонираме, но ние, разбира се, сме надградили над това, което има като изискване. Ще Ви дам в Директивата не се изисква, няма изрично изискване винаги строителният или финансовият риск да бъдат за икономическия оператор, но ние сме го включили да бъде така.

с тях. Не може винаги да казваме, че е само защото има Директива. Оправданието, видите ли, че приемаме този Законопроект само заради Директивата, е абсолютно невярно. Този Законопроект се приема и се надявам да бъде приет, защото регламентира много важни

Уважаеми господа репликиращи, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, именно защото имаме традиции и тези традиции не са никак добри, гледаме този Закон по този начин. Уважаеми господин Кирилов, Директивата изключва този вид концесии не защото не им се занимава с тях, а защото зад този тип отдаване за ползване, често се крие един доста по-прост и обикновен договор за отдаване под наем. Това е голям проблем. Погледнато през тази перспектива, той не касае чл. 18 от Конституцията, който Вие имплицитно споменахте. Не може да бъде достатъчна гаранция за срока състезателният елемент, защото за най-важните и най-дългосрочни концесии много често кандидатът за концесионер е само един! Тогава отиваме на пряко договаряне. Не виждам защо, ще го предложим между първо и второ четене, ако Законопроектът все пак бъде приет на първо не виждам защо трябва да се сложи горната граница – защо бягате от нея? Нека продължим този дебат, няма да го принизяваме. Моите колеги са достатъчно добре подготвени и всеки един от тях в своя сектор ще има възможност да каже защо този Закон няма да помогне за развитието на българската икономика, но може да е последният удар по нея. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Обявявам 30 минути почивка до 12,10